Zahvaljujem predsedavajuća.Uvažena predsedavajuća, poštovani predsednici institucija na čijem dnevnom redu je danas vaš izveštaj za prethodnu godinu,

nakon njihovog podnošenja, s obzirom da je njihov zakonski rok 30. mart ove godine. Onda smo 14. 7. razmatrali Izveštaj Fiskalnog saveta za prošlu godinu a na 33. sednici, 15. juna smo razmatrali Izveštaj DRI.Moj kolega Arsić je, DRI.Moj kolega Arsić je, inače kada govorimo o Izveštaju Fiskalnog saveta izdvojio svoje mišljenje, iako smo zaista detaljno razmatrali ovaj Izveštaj koji je bio u julu mesecu, Odbor je prihvatio ovaj Izveštaj zato što je smatrao da treba da dođe na dnevni red sednice u plenumu i treba da otvorimo mnoga pitanja, koja očito izazivaju interesovanje javnosti. Mnoge činjenice koje u razgovoru sa Fiskalnim savetom kada čujemo na Odboru imaju jedan prilaz, a kada čujemo u medijima, kada gostuju recimo članovi Fiskalnog saveta, onda to daje potpuno drugi ton.Zato nam je jako važno bilo da o ovom Izveštaju vodimo debatu, vodimo i na Odboru krajnje otvorenu, vodimo ovde u plenumu. Naravno, svaki poslanik ima svoje viđenje rada i institucije, ali i pojedinaca koje čine ovu instituciju.Moram da podsetim i zbog narodnih poslanika da je Fiskalni savet Zakonom o budžetu i o finansijskom sistemu članom 92. definisao i svoje postojanje i na kraju krajeva ima i pravilnike koji su nadležnosti donošenja ovog odbora po kojem, u stvari, Fiskalni savet funkcioniše.Inače, sam način kako se bira i predlaže je po principu da predsednika Fiskalnog saveta predlaže predsednik Srbije, da jednog člana predlaže guverner Narodne banke Srbije, a drugog člana predlaže ministar finansija.Podsetiću vas da je godine, praktično, do 2017. godine ovaj saziv, odnosno i predsednik Fiskalnog saveta, takođe, predložen od predsednika Republike Srbije, da je 2017. godine gospodin Aleksandar Vučić predložio profesora Pavla Petrovića za ovu funkciju.Mi smo ovde, inače, u plenumu razmatrali ove predloge i razgovarali o svemu ovome i pričali o prošlosti, o sadašnjosti, ali ono što je za nas jako interesantno to je da samo na odborima u decembru prošle godine imali prilike da biramo i novog člana Saveta.Zašto sada ovo govorim i zašto je to bitno uopšte za ovaj izveštaj? Zato što kada smo tražili odluke saveta, s obzirom da biramo savet sa predsednikom Fiskalnog saveta, dobili smo informaciju, jer je izveštaj na odboru podneo gospodin Nikola Altiparmakov, da jednostavno ne postoje sednice Saveta koje su donele odluku za izveštaje koje su do sada potpisivani i da jednostavno je predsednik

da to nije bilo ispoštovano, a da i član saveta koji je izabran u decembru mesecu, s obzirom da nije učestvovao u radu prošle godine, nije se izjašnjavao o ovome, niti je informisan. To je ono što se u stvari postavilo kao veliko pitanje, znači procedure donošenja odluka kada su dokumenta koja dolaze ovde na odbor i u plenum pitanje toga. I, pitanje samog načina izrade izveštaja, jer ja sam skrenula pažnju da ovakav izveštaj na 90 strana govori o radu same agencije svega na 14 strana, a da ostatak izveštaja predstavlja u stvari svih ovih 12 analiza o kome je predsednik Fiskalnog saveta govorio, koje su izdvojene sa svojim zaključcima, naravno dajući prednost onom delu koji se odnosi na kritike rada Vlade i predsednika Srbije u smislu projekcije kada govorimo o rastu i uopšte ekonomskim parametrima.To je ono što mislim da je negde i opredelilo sigurno gospodina Aleksandra Vučića da predloži profesora Pavla Petrovića, jer što veće kritike su postojale, to su rezultati bolji. To upravo pokazuje 2020. godina, a pokazuje i ova 2021. godina.Podsetiću vas da je Fiskalni savet, naravno i u ovom izveštaju, i određena mišljenja i ocene koje se odnose na mere koje je Vlada donela u aprilu mesecu nakon uspostavljanja novog načina funkcionisanja ekonomija svih država koje su bile pogođene pandemijom Kovid 19. Tada je država dala, u saradnji naravno sa Privrednom komorom Srbije, sa zahtevima građana, ali i sa zahtevima Kriznog štaba, koje su to mere koje treba zaista da zaštite zdravlje ljudi i ekonomiju Srbije.Očuvanje makroekonomske stabilnosti za 2020. godinu je pokazala da je Srbija po rastu, odnosno padu ekonomskih aktivnosti od 1% bila druga po rezultatima država uključujući sve države EU i zapadnog Balkana.Prema tome, mere koje su donošene u tom trenutku su bile pravovremene, bile adekvatne i bile donošene u interesu svih građana Srbije, ne samo privrede, nego svih građana. Tako da i mere od sto evra koja je stalno bila na na udaru kritika Fiskalnog saveta je pokazala da povećanjem potrošnje u društvu u stvari mi smo zaustavili i visoke stope pada koje su zadesile sve zemlje EU. Znači, prosek neki pada ekonomskih aktivnosti je od 8% do 12% kada pričamo o zemljama EU.Prema tome, ono što je za nas jako važno da sve ono što dajete kao svoje projekcije i kao institucija, jednostavno pokazuje da sa onim što su najveće kritike bile za budžet koji smo usvajali za ovu godinu u decembru mesecu, da je nemoguće postići stope rasta od 6% kao država koja izlazi iz pandemije sa 1% pada su se pokazale kao tačne.Dakle, MMF je usvojio stopu rasta od 6,5%, što ne znači da će Srbija završiti isključivo na toj stopi rasti. Znači, projekcija naša je 7%, a projekcije Fiskalnog saveta prošle godine u decembru bile su da je plafon koji možemo da postignemo postignemo 4% i tada su javne investicije bile 330 milijardi i rekli smo da ta javna ulaganja, u stvari, su naš glavni generator tih visokih stopa rasta, da potrošnja koja se podiže kroz određena davanja i socijalnim i socijalnim grupama koje su pogođene pandemijom Kovid-19, koje će biti tačno determinisane, jer najveća kritika je bila zašto se svi građani podjednako tretiraju u davanju i socijalnoj podršci iz budžeta Srbije kada je u ppitanju pandemija Kovid-19, očito je dala dala rezultate našoj ekonomiji koji pokazuju da mi nezadrživo zaista idemo u rast i razvoj naše ekonomije i u svim sektorima, počev od infrastrukture, počev od zdravstvenih institucija i zdravstvene infrastrukture, počev od toga da otvaramo tri fabrike.Dakle, ne samo bolnice i centre u kojima možemo da lečimo naše građane, već otvaramo fabrike vakcina koje predstavljaju danas jedan od osnovnih ekonomskih generatora razvijenih država, a da ne pričam o onom delu investicija kada je u pitanju obrazovanje, kultura i sport, koje inače su, po prirodi stvari, neprofitabilne. Mi smo napravili i te neprofitabilne sektore za generatore ekonomskog rasta.Prema tome, mislim da je dobar predlog, u stvari, bio predsednika Vučića što je predložio Fiskalni savet koji je bio u većinskom istom sastavu i 2011. i 2017. godine što je dao taj predlog, jer sve one konzervativne projekcije koje se daju Srbiji, koje jednostavno podležu stalnim, permanentnim kritikama na određenim televizijama koje i nisu naklonjene ni Vladi Srbije, ni predsedniku Srbije, pa ni ovoj skupštinskoj većini, očito negde guraju nas sve da sve ove rezultate možemo da prikažemo i da građani u svakodnevnom svom životu mogu da osete te rezultate.Pogotovo ova činjenica da ukupni BDP od 2012. godine sa 33,7 milijardi evra na 52 milijarde, danas kada pričamo uopšte o ekonomskom rastu i razvoju, znači da je Srbija napravila novoformiranu vrednost od 19 milijardi evra za godine koje je preuzela kao odgovornost za vođenje politike i za vođenje uopšte i za prevazilaženje svih izazova koje smo imali od 2012. godine, od maja meseca do danas.Danas danas.Danas kada govorimo o tome da možda mere od 100 evra svakom građaninu, pa i u ovoj godini od 30, plus 30, plus 20, a posebno penzioneri 50, očito ima svoje rezultate. Govorimo o javnim ulaganjima, govorimo o tome da završne račune za prethodnu godinu sada usvajamo zajedno sa budžetom.Znači, mi smo ti, Srpska napredna stranka, poslanici i ta skupštinska većina i ti odbori u kojima sedimo je uspela da, jednostavno, 18 završnih računa koje oni pre nas nisu to radili, zajedno sa budžetom razmatramo, iako se mi nismo suštinski slagali da treba jednostavno da amnestiramo mnoge koji su vodili Srbiju pre nas i koji jednostavno nisu vodili o budžetu Srbije računa kao što mi danas vodimo.Danas mi imamo i pohvale međunarodnih institucija za to što smo uradili, jer to je za dobrobit Srbije. Možda se mi lično sa mnogim stvarima ne slažemo, koje jednostavno moramo da poštujemo zato što su to procedure od kojih, na kraju krajeva, zavisi i budućnost Srbije.Mislim Srbije.Mislim da i institucije treba da poštuju svoje procedure, kao što Fiskalni savet treba da poštuje, jer zamisliste šta bi radila Komisija za zaštitu konkurencije, šta bi radio DRI, šta bi radila Agencija da nisu svoje izveštaje stavili na glasanje na svoje savete i da svoje predmete na kojima rade nisu stavili na razmatranje, nego jednostavno, da je predsednik radio taj svoj izveštaj sa svojim saradnicima, potpisao i stavio u Skupštinu Srbije da razmatramo mi kao Odbor i da jednostavno, usvajamo ili ne usvajamo, da razmatramo ovde na plenumu. Onda bi to značilo, jednostavno, nepoštovanje pre svega onih koji biraju članove ovih institucija, jedno nepoštovanje i same te institucije, na kraju krajeva, i prema građanima Srbije, jer mi ovde vučemo legitimitet građana Srbije.Mi smo dužni da podnosimo njima izveštaj šta radi svaka institucija ponaosob i kako, na kraju krajeva, funkcioniše, jer plaćanje i rad tih institucija ide iz budžeta Srbije. Znači, to su državne pare, pare svih građana Srbije.Kad pričamo o Fiskalnom savetu, njihov budžet je 49.231.000 i taj budžet ove institucije je realizovan u 91%. Ima sistematizovanih 17 radnih mesta, od toga je 12 popunjeno, je stalno zaposleno eksperata, tri člana su Saveta i plus su tri zaposlena na PP ugovorima. Naravno, imaju šest kancelarija koje koriste na šestom spratu Nemanjine 17.Ono što je važno reći da Skupština Srbije i Odbor za finansije uvek usvaja predloge koje ova institucija daje, zato što smatramo da zaista njihova relevantnost je ovde ispoštovana. Da li je u pitanju taj deo poštovanja od strane institucije prema poslanicima i prema građanima, građani će sami to presuditi, na kraju krajeva, na osnovu svih ovih informacija koje imaju i na osnovu izveštaja koje mogu da nađu na sajtu Narodne skupštine.Što se tiče određenih ocena u smislu same institucije za transparentnost budžeta, reći ću vam da je Odbor insistirao, pre svega, i učešćem u ekonomskim reformama koje Srbija sprovodi zajednički sa Evropskom komisijom, na taj način što imamo potpuno transparentno sednice koje održavamo četiri puta godišnje u lokalnim samoupravama sa DRI, ali prvi put ali prvi put uvođenje praktično, kada razmatramo budžet uopšte Srbije, pre nego što će da uđe u plenum, razmatramo na odborima, koji su potpuno otvorenog tipa, u prisustvu ne samo ministra, Fiskalnog saveta, sada smo to malo i proširili. Rekli smo da postoji i komisija koja se bavi rastom BDP, Vlada Republike Srbije i NBS, da svi imaju prava da izlažu svoje izveštaje i svoje projekcije i svoja viđenja za sledeću godinu, da je to njihova obaveza i dužnost. Naravno, oni sa zadovoljstvom žele to da kažu sve na jednom mestu, jer oni imaju prilike na odborima kroz svoje izveštaje da daju svoja mišljenja, ali ono što je vrlo bitno, to je da na zajedničkoj sednici odbora u maloj sali, sada postaje na neki način praksa, da se na ovaj način razmatra budžet.Mi smo prošle godine i ove kritike koje se odnose na ER Srbiju imali prilike da čujemo detaljno od ministra finansija, da nema nijednog davanja za ER Srbiju da Evropska komisija ne zna za te pare, zato što smo mi potpisali sva poglavlja koja se odnose na državnu pomoć i zato smo usvojili Zakon o državnoj pomoći Srbije ovde. Zato postoji Komisija za državnu pomoć, koja je u nadležnosti rada takođe Odbora za finansije.Prema tome, ako je toliko ER Srbija problem, pitajte Evropsku komisiju, postoje izveštaji, postoje, na kraju krajeva, i analize budžeta o realizaciji budžeta, pa možete da vidite za prethodnu godinu koliko budžet Srbije daje ER koliko budžet Srbije daje ER Srbiji, ako vas to toliko muči.Kada je u pitanju EPS, pričali smo o EPS-u pretprošle i nadprošle godine. Sada vidite da je to jedna od gorućih tema. Kao što vidite, da smo se mi tako neodgovorno ponašali i konzervativno posmatrali kompletan rast i razvoj privrede na onaj način koji to određeni ekonomisti su forsirali, danas bi jednostavno bili u velikom problemu, kao država. Onda biste, na kraju krajeva, svi krivili Vučića. Onda bi na kraju ceo fokus problema se sveo na to da je kriv onaj koji vodi državu, a ne oni koji su davali određena svoja mišljenja.Očito je danas, kada govorimo uopšte o prosperitetu države i kada govorimo o očuvanju makroekonomske stabilnosti veoma važno da se zaista uvek okrećemo problemima građana, problemima privrede i da mnoge konzervativne projekcije koje donosimo uopšte i kao država, jednostavno morate negde da popustite privredi i građanima, jer su oni generatori tog rasta i razvoja. Vrlo je bitna klima i ambijent u kojoj država funkcioniše, jer da mi nismo tako promptno reagovali sa merama privrede, doživeli bi jednu atmosferu straha, jednu atmosferu nemogućnosti da reagujete na tržištu uopšte, kao što je EU doživela prošle godine i tada, kada se svaka država zatvorila u okviru svojih ekonomija, mnoge su doživele tri puta veći pad nego što bi trebale da dožive.Da mi nismo sproveli ekonomske mere kao država i onda kada je gospodin Vučić bio premijer i koji je forsirao i velike uštede, ali i velike investicije, danas 2020. godinu ne bi završili sa 1% pada, nego bi se vratili potpuno na onaj period kad smo bili 2012. godine.Znači, sve te projekcije kad stavite na papir i sve ono što je realan život, vi morate uvek da se okrenete u pravcu realnog života. Kao što vidite, kad se okrenete u pravcu realnog života, onda imate i rezultate. Onda i NBS može da kaže da je stabilnost bankarskog sektora očuvana, da je učešće tih nepovoljnih kredita u decembru iznosilo 3,7%, a nekada je bio gotovo duplo veći,

bilo na jedan način na koji je to ukazivalo sve u martu mesecu 2020. godine. Znači, nivo investicija je gotovo isti, naš, stranih direktnih investicija, kao za ceo region Zapadnog Balkana.Onda, kada govorimo o tome da je u februaru na međunarodnom tržištu su emitovane 12G evroobveznice u iznosu od jedne milijarde, da su po stopi od 1,65 dale prinos od 1,92%. To pokazuje, u stvari, da je Srbija profitirala, znači, nije gubila kada je u pitanju uopšte bankarski sektor.Kada govorimo uopšte o određenom delu, a najvažniji deo je inflacija, znači, naša inflacija je ostala stabilna. U državama EU ona je danas već na 3,3% sa tendencijama da raste, da se udvostruči do kraja godine.Znači, velika nestabilnost i ekonomska i finansijska je u našem okruženju, a i u grupi država na čijem smo mi putu.Prema putu.Prema tome, svi čestitaju na ovim rezultatima. Zašto? Zato što smo u datom trenutku uvek znali kako ćemo da reagujemo, iako se to možda u datom trenutku mnogim finansijskim ekspertima nije dopalo ili nisu videli da će to dati neke određene rezultate, ali očito je da rezultata ima, jer 2021. godina ne bi bila ovoliko uspešna da toga nije bilo.Ja danas ne mogu da se ne osvrnem na našu realnost, jer mi danas ovde pričamo o izveštajima i pošto zastupamo interese građana, naša izlaganja ne mogu da budu van životne realnosti.Mi smo juče imali prilike da vidimo kako žive Srbi na prostoru Kosova i Metohije i videli smo pod kojom tenzijom i koji taj bezbedonosni faktor, u stvari, utiče na život naših građana u južnoj srpskoj pokrajini, koji treba u nedelju da izađu na glasanje. Zašto sad ovo govorim i zašto je to jako bitno kad govorimo uopšte o ekonomiji i privredi? Ne smemo da zaboravimo, mi smo u junu mesecu ovde u Skupštini Srbije usvojili Izveštaj o radu Kancelarije za Kosovo i Metohiju od 2019. do 2021. godine, koji govori o tome da je Srbija dala za raseljena za raseljena lica za izgradnju, ekonomski razvoj i infrastrukturu projekata na KiM 2,27 milijardi dinara da bi raseljena lica vratili na teritoriju KiM da žive u miru i blagostanju.Kažem namerno u miru i blagostanju zato što je politička poruka mira, dijaloga bila uvek od strane Srbije. Kao što vidite, od strane Kurtija juče je poslata poruka da žele nestabilnost, da žele jednostavno nasilje nad Srbima, da ne žele dijalog i da Srbija mora da bude u svakom trenutku spremna da zaštiti interese svog naroda na prostoru Kosova i Metohije.Pored dve milijarde i 278 miliona dinara koje je uloženo u protekle dve godine, uloženo je i za škole, bolnice i institucije koje su u nadležnosti rada Srba sa Kosova i Metohije, iznosio je 53 miliona dinara.

da nisu tako dobri ekonomski rezultati Srbije, da li bi kao država mogli da pomognemo našim građanima na Kosovu i Metohiji? Da li bi mogli uopšte da pričamo o tome da oni mogu da imaju i prodavnicu i apoteku i da imaju lekove, na kraju krajeva i da imaju mogućnost vakcinacije i lečenja u vreme pandemije? Da li bi mogli uopšte da pričamo o ostanku Srba na teritoriji Kosova i Metohije i uopšte izlasku na izbore? Da li postoji interes naših građana da jednostavno žive na toj teritoriji dela Srbije, naše južne južne pokrajine.Naravno, da ne bi. Naravno, da bi njihov problem i njihov život bio problem Srbije, a da nema tih ekonomskih rezultata o kojima danas govorimo, ta ta pomoć, u tom ekonomskom smislu, u finansiranju kroz investicije, ne bi mogla da postoji. Mi moramo realnost i život, svakodnevni, da posmatramo u svakom trenutku i da odgovaramo na sve te izazove.Prema tome, svi oni izveštaji koji se daju kao određena vrsta projekcija Fiskalnog saveta su dobar pokazatelj kojim putem treba ići, ali nekada taj put ne mora da da date rezultate, ali ga je dobro imati kao jedan vid otvorenog dijaloga neistomišljenika i ono što je za nas, smatramo, dobro, što je pohvaljeno da je budžet bio uravnotežen i da su javne investicije na dobrom nivou, i to nas raduje. Mi smo na sednici usvojili i Pravilnik o unutrašnjoj sistematizaciji, odobrili nova tri radna mesta Fiskalnom savetu, jer smo smatrali za potrebno da ova institucija treba da se razvija u tom smislu da zapošljava mlade, nove stručne ljude, jer će verovatno time otvoriti mogućnost nekih modernijih pristupa, kada su u pitanju različite projekcije

finansijska tranzicija, kada je u pitanju investiranje celog procesa. Prema tome, mi moramo da budemo deo te tranzicije i da pratimo te moderne trendove.Izveštaj trendove.Izveštaj o radu Državne revizorske institucije za 2020. godinu ste čuli od predsednika institucije i ono što je jako važno da je izveštaj na osnovu Zakona o DRI, člana 43. stav 1. i člana 45, utvrdio da prema tome moramo da usvojimo jedan vid zaključka i taj zaključak se sastoji od četiri dela u kojem, kada budemo glasali i usvajali ovaj Izveštaj, ćemo se mi složiti i sa ovim zaključkom.Ovaj zaključak govori pre svega, ima četiri tačke, o oceni sa preporukama, o sprovođenju tih preporuka, o načinu kako treba da izgleda sprovođenje samog postupka

za 2020. godinu u Narodnoj skupštini preporučuje da Vlada preduzme sve mere iz svoje nadležnosti kojima će obezbediti sprovođenje preporuka DRI zato što će predložiti Narodnoj skupštini donošenje odgovarajućih zakona,

kod velikog broja revidiranih korisnika javnih sredstava nije uspostavljen sistem interne kontrole i o tome mi govorimo u poslednjih pet godina, i to je ono što je bitan bitan korektivni, ali i savetodavni faktor u svakom od javnih korisnika javnih sredstava gde se kaže da, u skladu sa propisima, internim aktima i ugovorima, treba da se postignu ciljevi u skladu i da Narodna skupština konstatuje da je neophodno da se Vlada u skladu sa svojom odgovornošću za izvršavanje zakona obaveže da uspostavi adekvatan sistem finansijskog upravljanja i kontrole i uvođenje interne revizije kod korisnika javnih sredstava.Mi

Mi imamo zaista otvorena vrata, kada je u pitanju Ministarstvo finansija u ovom delu, da te reforme i te predloge zajednički negde predlažemo, tako da kada dolaze ovde na plenum i na razmatranje, kada je u pitanju odbor, jako smo detaljno informisani o tome šta se menja, zašto i koje ciljne grupe pogađaju sve te promene.Ono što smo videli na osnovu Izveštaja

organizaciji usvojene, da ih je bilo tri, da imamo pet članova Saveta, 292 zaposlena u revizorskim službama, 33 u pratećim i jednog internog revizora.Važno revizora.Važno je reći da sve, kao što smo videli na osnovu ovog Izveštaja, nepravilnosti koje se dešavaju, uglavnom su na strani velikih institucija, odnosno institucija koje imaju veliki broj zaposlenih, da su tu i najveći problemi, ali da te probleme rešavamo zajednički, na određeni način da DRI šalje ljude koji ljude koji imaju savetodavni karakter i negde da pomažu da se prevazilaze svi problemi koji se javljaju i kada je u pitanju zapošljavanje, i kada su u pitanju plate, i kada su u pitanju javne nabavke, i kada je u pitanju uopšte poštovanje procedura. Tu je ono na čemu DRI insistira

jer počev od tih procedura gde su samo akti pitanje, pa do onoga kako su izvršena plaćanja, da li je u pitanju dobra finansijska revizija, revizija poslovanja ili svrsishodnost, namena za koju su trošene pare, da li su bile zaista na adekvatan način i po zakonu trošene. Mislim da je od velikog značaja i da pokazuje da se spektar subjekata povećavao. Znači, sada je 270 subjekata obuhvaćeno, što je 7,6% više nego u prethodnoj godini, da je veći broj pozitivnih rešenja izdat, što pokazuje da se državne institucije uče tome da poštuju propise i da, na kraju krajeva, sve manje i manje imamo negativnih ocena.To je ono što je za nas od velikog značaja, a da je ušteda u budžetu sve veća i veća, da su nepravilnosti manje, a da su uštede u budžetu veće, poštovanjem propisa koji se odnose na finansijske procedure.U Danu za glasanje mislim da bi svi poslanici zaista trebali da podrže ove izveštaje, bez obzira na to da li se slažemo sa svim segmentima koji se nalaze u tom izveštaju, ali je vrlo bitno otvoriti ovakav dijalog koji će, naravno, sagledati sva ova pisanija što bi mi rekli, pošto sve ovo neko mora i da pročita da bi mogao da priča o njima su naravno otvorena za sve narodne poslanike da daju svoje gledanje na ove izveštaje.Tako da, pozivam sve poslanike da glasaju pozitivno, naravno, za ove izveštaje o radu ove dve institucije. Hvala. Za reč se javio jedan od predlagača, Veroljub Arsić. Izvolite. **Veroljub Arsić** Dame i gospodo narodni poslanici, tačno je da ovo što sada želim da kažem mogu i u prethodnom izlaganju, ali kao čovek koji poštuje procedure, pre svega, a zatim i čovek koji za sebe smatra da je lepo vaspitan smatram da nije bilo u redu da govorim o Zaključku Odbora za finansije, o Izveštaju o radu Fiskalnog saveta dok moja uvažena koleginica Aleksandra Tomić ne podnese izveštaj, kao ovlašćeni predstavnik predlagača.Kada je u pitanju sporni Zaključak, ja jesam glasao za njega, ali sam prilikom glasanja izdvojio mišljenje kao narodni poslanik i kao član tog Odbora, a izdvojio sam mišljenje iz sledećeg razloga, a to je da Fiskalni savet, bar se takav utisak stekao na Odboru kada su tu bili predstavnici i Fiskalnog saveta, gospodin Bojan Dimitrijević i gospodin Nikola Altiparmakov, nisu mogli da mi potvrde da je bilo sednice na kojoj se utvrdio Izveštaj o radu Fiskalnog saveta za 2020. godinu.Čak šta više, kolega Bojan Dimitrijević, gospodin, ja se izvinjavam, kažem kolega, jer je bio i poslanik, kaže da nije ni znao da je bilo kakav izveštaj upućen na Odboru za finansije i Narodnoj skupštini. To su po meni ozbiljni ne propusti, nego čak da ne bude malo i grublje, ozbiljno kršenje zakona,

Pa imate 90a, b, v, g i da ne nabrajam sve do kraja, ali u 92a, kaže se i stavu 1. tačka 2: „Za obavljanje poslova iz svoje nadležnosti Fiskalni savet je odgovoran Narodnoj skupštini“. Jeste nezavisan organ, ali nije i samostalan. Nekome odgovara za svoj rad. Pa se kaže ovako u članu 92b stav 3: „Fiskalni savet vrši svoje nadležnosti nakon izbora sva tri člana Fiskalnog saveta.Da prevedem šta to znači. Fiskalni savet ni jednu odluku ne može da donese ako u postupku donošenja odluke nisu učestvovala sva tri člana, pa makar jedan i odbio da dođe na sednice, ali je imao pravo da učestvuje zato što članove Fiskalnog saveta bira Narodna skupština, ali na predloge tri funkcionera. Predsednika predlaže predsednik Republike, jednog člana Fiskalnog saveta predlaže ministar finansija i drugog člana Fiskalnog saveta predlaže guverner Narodne banke. Da bi mogao da donosi odluke, sva tri predstavnika koje su predložila tri lica, tri javne funkcije, ne kažem imena personalno, moraju, znači sva trojica moraju da učestvuju u donošenju odluke.I ko je to mogao gospodinu Bojanu Dimitrijeviću da zabrani da učestvuje u donošenju odluke o Izveštaju Fiskalnog saveta za 2020. godinu sa obrazloženjem, vrhunski bezobrazluk, vrhunski, da on tada nije bio član Fiskalnog saveta? Ma nemoj? Mi smo ga poslali odavde, mi odavde. Ima pravo da učestvuje u svakom delu, kao svaki drugi, da je izabran bilo kad, mi smo ga za to poslali.Ko od vas ima pravo da one nadležnosti koje vama mi nismo dali kada smo vas birali preuzimate od nas? Nemate.Ovde je neko rekao da je važniji Fiskalni savet nego njegova sudbina. Jeste. I pored toga što sve procedure ovde nisu ispoštovane, kao narodni poslanik, glasao sam na Odboru, glasaću i na ovoj sednici za zaključak kojim se usvaja rad Fiskalnog saveta.Kao predstavnik poslaničke grupe, tražiću od svoj kolega poslanika iz SNS da glasaju za taj isti zaključak zato što mi je važniji Fiskalni savet nego pojedinac, zato što neću da narušavam dalje ugled Fiskalnog saveta i ja da ga čuvam više nego predsednik Fiskalnog saveta. Više mi narodni poslanici čuvamo ugled Fiskalnog saveta.Zamislite kada bi zakon potpisala koleginica, evo, koja sad predsedava, Marija Jevđić, bez odluke Narodne skupštine Ivica Dačić. Zamislite Izveštaj o radu Narodne banke koji nije usvojio Savet guvernera. Zamislite gospodina Popovića da nam je podneo izveštaj koji nije njegov Savet usvojio. Isto važi i za DRI, Komisiju za zaštitu konkurencije. Zamislite da je koleginica Tomić sama napisala zaključak, potpisala i dala nama da ga mi usvajamo ili da sam ja to na Odboru za privredu, za Agenciju za energetiku ili kolega Marijan Rističević.Aman, ljudi, bre, to nije normalno. Mogu ja sa nekim da se ne slažem, mogu da ne odobravam, možemo da ukrstimo argumente. Možda sam ja u pravu, možda grešim, ali jedna stvar – procedura mora da se poštuje. Procedura je ta koja garantuje, na prvom mestu, da nema diktature a napadani smo da ima diktature. Procedura i poštovanje procedure je to što garantuje da postoji pravna država, a od istog tog smo napadani da nema pravne države. Procedura je to što garantuje da nema korupcije i onda svi oni koji pričaju kako nema vladavine prava, kako su nesigurni investitori, kako su nesigurni građani, kako je ovde korupcija, kako je diktatura, oni prvi krše procedure. To im je, valjda, ostao manir dok su bili na vlasti.Evo, kažem, glasaću za ovaj zaključak, neka bude i privatan, jer mi je važniji Fiskalni savet kao institucija i ugled Fiskalnog saveta, nego da poništavamo ugled jednog državnog organa zato što je neko u nekom trenutku bio neodgovoran. To je pitanje za njega, možda i za nas, ali mnogo više za njega i za ono za šta se on predstavlja.

kolega Arsiću.Pre nego što dam reč jednom od predlagača, jedno obaveštenje.Poštovani narodni poslanici, saglasno članu 27. i članu 87. stavovi 2. i 3. Poslovnika Narodne skupštine, obaveštavam vas da ćemo danas raditi posle 18,00 časova zbog potrebe da Narodna skupština što pre donese akte iz dnevnog reda ove sednice.Reč ima Pavle Petrović, predsednik Fiskalnog saveta. Izvolite. **Pavle Petrović** Na kraju ću šire govoriti o diskusijama, ali hteo sam sad samo da razjasnim vezano za ovaj izveštaj koji je pred vama. Dakle, zbog pandemije mi nismo imali fizički sastanak Fiskalnog saveta, ali smo oko ovog izveštaja elektronski održali sastanak kolega Altiparmakov i ja i usvojili taj izveštaj Fiskalnog saveta, upoznali smo kolegu Dimitrijevića, ali nismo od njega tražili da ga ocenjuje i potpisuje zato što on nije snosio odgovornost za 2020. godinu i nije u tome učestvovao.To učestvovao.To je dakle bilo, pre nego što smo predali ovaj izveštaj Odboru. Nakon toga kad su okolnosti dozvoljavale, to znači u leto, početkom avgusta, taj isti izveštaj koji je sada pred vama potpisali smo kolega Altiparmakov i ja, opet nismo tražili od kolege Dimitrijevića, i u razgovoru sa njim sam mu to i rekao, da uzima odgovornost za nešto u čemu on nije učestvovao. Međutim, svakako je dobrodošao i on je pročitao taj izveštaj nekoliko puta do sada i u svakom slučaju je dobrodošao da se pridruži, ako to treba.Prema tome, ovo je prvi put da se mi nismo sastajali i potpisali izveštaje zato što su uslovi bili takvi, radili smo zbog pandemije od kuće i u tom smislu mislim da su procedure bile ispoštovane.Što se revizije tiče, postoji interna revizija kao i svakog drugog organa i taj interna revizija je u ovom izveštaju izvršena i vrši se svake godine u Fiskalnom savetu i i ona je pozitivna.Naravno, sada kada uslovi dozvoljavaju zbog pandemije sve ostale naše izveštaje koji se odnose na 2021. godinu prihvatili smo i potpisali sva tri člana Fiskalnog saveta i to ćemo činiti i ubuduće.Toliko ubuduće.Toliko o samom izveštaju, pošto mislim da je to pre rezultat nesporazuma nego stvarnog propusta, a za ostale elemente diskusije nadam se da ću imati prilike na kraju

kao predlagač.Vi naravno imate pravo da se javljate uvek, ali bih zamolio da polako prelazimo na raspravu.Izvolite. **Veroljub Arsić** Dačiću.Možemo uvek da kažemo da smo imali on lajn sednice, da smo se konsultovali telefonom. Možemo i mi tako isto da pričamo ovde u Narodnoj skupštini, ali moram da kažem da mi odluke možemo da donosimo samo na osnovu našeg Poslovnika, a u našem Poslovniku kaže da moramo da budemo fizički prisutni. Nigde to decidno ne kaže, ali on lajn format ne poznaje naš Poslovnik o radu, a ne poznaje, koliko ja znam, ni Poslovnik o radu Fiskalnog saveta. Ne poznaje ga. Znači, mora fizički da se bude prisutan.Sada prisutan.Sada čujem da je nešto potpisivano u avgustu. Sednica na kojoj smo mi raspravljali o zapisniku održana je 14. jula. Zakasnili ste, 15. jula je bilo kasno. Sada ću da citiram jednog člana Fiskalnog saveta sa te sednice Odbora – u ovom slučaju ja nisam potpisao nikakav zapisnik, niti je bilo neke formalne sednice da ja znam. To prosto moram da kažem. Naravno, bilo je prilike da se nešto kaže, ali kada je o ovom konkretnom slučaju o izveštaju reč, ja ni na koji način nisam učestvovao ni u njegovom pisanju. Ne, to nije opravdanje, to je prosto činjenica. Niti sam prošle godine bio član Fiskalnog saveta, a i sam izveštaj, moram da priznam, da sam ja mislim čekao od Aleksandre, misli se na Aleksandru Tomić, predsednik Odbora, saznao da je došao na sednicu Skupštine, odnosno Odbora.Ovde nešto nije u redu – ili, ja razumem da gospodin Dimitrijević nije učestvovao u radu Fiskalnog saveta za 2020. godinu. Da li to znači da narodni poslanici koji su izabrani 2021. godine ne mogu da glasaju o tom izveštaju iz 2020. godine? Ili ako gospodin Bojan neće da učestvuje u radu Fiskalnog saveta za pisanje izveštaja onda je to problem između nas i njega jer mi smo ga poslali da radi nešto tamo. Ako mu ne date, onda je to problem između nas i onih koji mu to ne daju, to ne daju, jer sam Zakon o Fiskalnom savetu vas tera da morate da radite u punom sastavu, sam član 92b. stav 3. kaže – Fiskalni savet vrši svoje nadležnosti nakon izbora sva tri člana Fiskalnog saveta. Znači, u punom sastavu i punom kapacitetu bez obzira na to kada je ko izabran.

održavali skoro sve sastanke i suštinski mi radimo tako da ne samo tri člana Fiskalnog saveta, nego svi zaposleni rade permanentno izveštaje, usaglašava se i donosi. Onaj poslednji korak je defakto potpuno formalan, ali i on je bio ispoštovan jer smo kolega Nikola Altiparmakov i ja uskladili i prihvatili taj dokument. Jedini razlog zašto sam ja mislio i kada je bila prva prilika, a to je bilo posle sredine jula, kada je bila prva prilika da se fizički nađemo, onda smo kolega Altiparmakov i ja potpisali taj izveštaj. taj izveštaj. O svemu sam obaveštavao kolegu Bojana Dimitrijevića i jedini razlog, ali evo može i on da kaže, što sam mislio da ne treba da insistiram da on potpisuje ili da razmatra nešto u čemu nije učestvovao, ali sa zadovljstvom ako mislite da to bio propust da dozvolimo, on je u međuvremenu pročitao nekoliko puta taj izveštaj, može i naknadno i sada da se izjasni šta misli o tome izveštaju, a onda, kažem, za sve druge izveštaje mi se sastajemo i potpisujemo.Dakle, još jednom, pandemija, ta cela 2020. godina je bila takva, o čemu postoje pravna dokumenta u Fiskalnom savetu, da se radi na preporuku Kriznog štaba od kuće, a to znači preko „Vebeksa“, „Zuma“ i drugih

i mi smo na njegovom mestu izabrali gospodina Dimitrijevića. Sad, da je kolega Nikola isto podneo ostavku da li bi imali izveštaj Fiskalnog saveta? Na ovaj način ne, na ovaj način kako je Fiskalni savet postupio ne jer sada imamo dva nova člana Fiskalnog saveta koji nisu učestovali u radu Fiskalnog saveta u 2020. godini. Nemojte, ljudi. Stvarno nemojte.Nije ovo – ako on hoće, može i da potpiše. Vređate dostojanstvo Narodne skupštine. Zaista ga vređate. Nije ovo dečija igra, ljudi. Podnosi se izveštaj Narodnoj skupštini. Nije ovo polaganje ispita pa ćemo da ti promenimo pitanje, kombinaciju, šta već.Došli u Narodnu skupštinu. Možete jedino da ga povučete pa da dostavite novi, a da ga vi naknadno potpisuje to ne može. Malo i nas narodne poslanike to vređa. Uradite to bre kako treba. Ispoštujte procedure. Ispoštujte procedure jer dok poštujete procedure onda ima težinu dokument koji ste doneli. Ovako, zaista, zaista, svaka dalja diskusija će da dovede pod znak pitanja svu našu dobru volju da i pored svega ovoga pređemo i da se na kraju izjasnimo i usvojimo taj izveštaj. U izuzetnim okolnostima kakva je pandemija onda fizičko prisustvo nije moguće, što je i Krizni štab preporučio i Vlada, tako da se sve radilo savremeno, elektronski. Na tim sastancima mi smo donosili te zaključke, uključujući između mene i drugog člana Fiskalnog saveta Nikole Altiparmakova.Kada je pandemija omogućila da dođemo, da fizički budemo prisutni, mi smo prvu priliku iskoristili i to potpisali. Moj jedini razlog zašto nisam od trećeg člana Fiskalnog saveta tražio da potpisuje, ne zato da njega isključim nego da od njega ne tražim veću odgovornost nego što on može. Sa zadovoljstvom bi mu ponudio i onda i sada da u tome učestvuje.Naravno, hipotetički moguće da nismo imali ni jednog člana Fiskalnog saveta, pa onda opet da otvaramo, kako bi se izveštaj podnosio. Suštinska stvar je da su dva člana Fiskalnog saveta, koja su učestvovala u radu 2020. godine, potpisala ovaj izveštaj i stala iza ovog izveštaja, što je u svakom slučaju većina Fiskalnog saveta. Ja verujem da bi i kolega Dimitrijević to isto učinio. Jednostavno, nisam hteo da mu tu obavezu na leđa stavljam.Prema tome, poštovani narodni poslanici, ovde je apsolutno suštinski sve čisto. Naravno, svuda može da se traži da se dlaka cepa na dva dela. **Ivica

107.Povređeno je dostojanstvo Narodne skupštine i to u kontinuitetu već nekoliko puta od strane predlagača, predsednika Fiskalnog saveta. Sa druge strane smatram da treba dase vratimo na ono što jeste tema današnjeg skupštinskog zasedanja i dozvolimo predstavnicima poslaničkih grupa da se izjasne o izveštajima.Pre toga,

Ja sam vam vrlo jasno rekao i tokom prethodne sednice, kada smo razgovarali o izveštaju Fiskalnog saveta. Ovde tačno svako ima svoju odgovornost. Zna se šta je vaša odgovornost, zna se šta je naša odgovornost.Naša odgovornost je, dozvolićete, malo veća od vaše odgovornosti, jer nas biraju građani i odgovaramo građana zbog kojih sedimo ovde. Nemojte da govorite da je period pandemije razlog zašto nije održana sednica i zašto gospodin Dimitrijević, kao član, nije potpisao izveštaj. li smo svi mi ovde blesavi? Da li mi ne poštujemo mere pandemije? Hoćete da kaže da smo mi neodgovorni što sedimo ovde, nas 250 i što radimo? Time degradirate ove ljude koji sede ovde u skupštinskoj sali, čitavu Skupštinu, Vladu Republike Srbije.Vas trojica niste mogli da se sastanete i da se ispoštujete mere pandemije i da sačinite i onako kako je to proceduralno definisano, usvojite izveštaj. Danas ga nudite gospodinu Dimitrijeviću da potpiše ili ne. Gospodine Petroviću, to je sramno. to je sramno. Nije učestvovao u 2020. godini. Pa šta to znači? Imamo danas problem Kosova i Metohije. Taj problem traje vekovima. Šta to znači? Došao je Aleksandar Vučić, nova Vlada, pa mi ne treba da se bavimo tim pitanjem. Zašto? Pa, nismo mi odgovorni. To je nasleđeno.Gospodine Petroviću, molim vas da poštujete dostojanstvo Narodne skupštine u nastavku današnjeg zasedanja, a vas predsedavajući molim da započnemo sa raspravom, kada je reč o ovlašćenim predstavnicima i šefovima poslaničkih grupa. Zahvaljujem.

nadležni odbor koji je predlagač ovog zaključka predlagač ovog zaključka predložio da se prihvati ovaj izveštaj. Predsednik Odbora, Veroljub Arsić je izdvojio mišljenje. Arsić je izdvojio mišljenje. Sporna pitanja ste mogli da razmotrite na sednici Odbora. Ako ste mislili da to ne treba, nije ni trebalo da nam predložite ovakav zaključak. Prema tome, smatram svaku dalju raspravu na ovu temu nesvrsishodnu.Idemo

Poštovani predsedniče Narodne skupštine, uvaženi potpredsednici, poštovani podnosioci izveštaja, dame i gospodo narodni poslanici,

više.Imamo danas četiri veoma važna izveštaja i žao mi je što smo ovoliko potrošili vremena da tek počinjemo sa raspravom u ime poslaničkih grupa, ali i to je sastavni deo parlamentarnog rada i parlamentarnog života.Pažljivo sam slušao raspravu vezano za Fiskalni savet i moram reći da sam promenio mišljenje. Na osnovu mojih uvida u izveštaj, smatrao sam da taj izveštaj treba podržati, sada kada sam čuo argumente kolege Arsića, pored argumenata i toliko truda koji je uložio u obrazloženje za svoje argumente, glasaću protiv tog izveštaja. Zahtevam i od kolege Arsića i njegove poslaničke grupe da glasaju protiv. Koji je smisao da potrošimo dva sada obrazlažući kako nešto ne valja, a na kraju ćemo da ga podržimo? Hajde da budemo dosledni pa ako to nešto ne valja ili neka se taj izveštaj povuče

To je veoma važno, o tome sam i ranije govorio ovde kada smo imali zakone kojima smo utvrđivali okvir za dodelu raznih vidova pomoći građanima i uvek ću stati iza toga da nađemo načina da fokusiramo ugrožene grupe, odnosno siromašne i da ih izdvojimo i zapravo da pomažemo ugroženima, a ne linearno svima iako je i ta tadašnja pomoć bila dobra, ona ne samo finansijski već i psihološki je imala veoma veliki uticaj, obzirom na celokupno svojevrsno stanje depresije na čijoj ivici smo bili u onim prvim mesecima udara pandemije. Tada se to moglo tako razumeti, ali u buduće se potpuno slažem da prosto fokusiramo ugrožene grupe, odnosno kategorije socijalno ugrožene, siromašne i da njih izdvajamo i koristimo svaku budžetsku mogućnost da im pomognemo i olakšamo život, pogotovu u kriznim vremenima.Što se tiče Komisije o zaštiti konkurentnosti, odnosno njihovog izveštaja, pre toga, generalno o svim izveštajima. Dakle, izveštaji su vidno sačinjeni profesionalno, kvalitetno urađeni, tako da se ne ostavlja mnogo prostora o raspravi o samoj sadržini u pogledu da li je to tako,

kao narodni poslanici bi trebali tu više pažnje da posvetimo, odnosno više energije da uložimo da, zapravo, prateći rad ovih organizacija odnosno institucija, zapravo zapažamo ono što bi trebalo unaprediti u samom radu. Tako da je za mene prostor za raspravu tu bitniji od samog bavljenja detaljima izveštajima.Pitanje zaštite konkurentnosti je veoma važno pitanje i zdravost privrede u značajnoj meri

odlučile na slobodno tržište zapravo zastupaju taj kurs i to je nešto što je neka vrsta aksiome. Dakle, to je činjenica. U meri u kojoj zaštitimo konkurenciju ili obezbedimo zdravu konkurenciju ili zdravost konkurencije, u toj meri ćemo zapravo imati i proces ozdravljenja privrede. U tom pogledu je jako važno posvetiti posebnu pažnju Komisiji za zaštitu konkurentnosti.Ono što meni upada u oči jeste da je pažnja Komisije usmerena na one uobičajene oblike kršenja kršenja konkurentnosti, koji prosto najčešće dolaze iz neke ambicije ili namere da se nekom subjektu osigura monopolski položaj. To je otprilike ono što se vidi iz izveštaja i ono što uglavnom radi ova komisija.Međutim, bilo bi poželjno proširiti pažnju i istražiti neke druge načine ugrožavanja konkurentnosti. Da, monopol je najklasičniji, najjasniji, najuobičajeniji oblik ugrožavanja konkurentnosti, međutim, postoje i drugi oblici ugrožavanja konkurentnosti. Na primer, organizovani kriminal i kapital koji dolazi iz organizovanog kriminala, on je čak meni mnogo opasniji, jedan od efektnijih, žešćih udara na konkurentnost od ovih sitnih oblika gde neko osigura prođu u odnosu na nekoga, što svakako ne treba dozvoljavati, ali mislim da bi i Komisija za zaštitu od konkurentnosti trebala da baci više svetla na taj oblik.Ja sam jednom prilikom ovde govorio, u okviru jedne druge teme, iskustvo kroz koje je prošao Novi Pazar poslednjih 30-ak godina, godina, kroz sve te analize koje smo imali, u pogledu privrede, pogotovo male privrede i onog što se vezivalo za jednu veoma ozbiljnu privatnu inicijativu. Znate i sami da se o Novom Pazaru govorilo kao o nekom privrednom čudu 90-ih godina. Danas mi imamo prosto zgarište tih silnih malih i srednjih preduzeća, porodičnih firmi, koje su tada nastale, koje su veoma dobro radile i koje su se bavile proizvodnjom. Dakle, u pitanju je proizvodnja a ne neke spekulativne delatnosti za koje možemo kazati - šverc, trgovina. Ne, u pitanju je proizvodnja.Proizvodnju u kojoj god pa makar i u sivoj zoni, ne možete potceniti. Proizvodnja je proizvodnja. Ako neko uspe da organizuje proces proizvodnje, od sirovine do proizvoda, do plasmana, to je ozbiljna stvar. Čak i ako ima neke manjkavosti tipa da li neko radi svoj brend ili plagijat, to su druge teme, ali to je nešto što je jako teško uspostaviti.Znači, jako je teško uspostaviti da u jednom gradu od nešto više od 100 hiljada stanovnika imali imali ste u nekom trenutku oko pet hiljada privrednih subjekata koji su se bavili proizvodnjom, samostalnom proizvodnjom. Znači, to je nešto što je fantastično. I sada sav taj potencijal nakon 20-ak godina, ili

Ima tu više faktora i ne može se sve svesti na jedno obrazloženje, ali jedan od ključnih faktora jeste bio nezaštićenost tih subjekata na polju konkurentnosti od prljavog prljavog kapitala kriminala. Dakle, to je potopilo sve one male, srednje, poštene proizvođače, porodične, koji su upošljavali po 30 i po 50 radnika, koji nisu mogli da se nose sa konkurencijom onih proizvođača iste robe ali koji su imali puno novca iz organizovanog kriminala, pre svega trgovine drogom,

međutim, to i danas imamo. To su stvari koje su proverljive. Ne može neko da godinama proizvodi i popravlja kaučeve i odjednom postane veliki proizvođač nameštaja koji ima kapital od nekoliko desetina miliona. To je u najmanju ruku za proveru.Šta se onda tu desi? Taj jedan ili par takvih potope svih onih nekoliko desetina ili stotina onih poštenih proizvođača nameštaja koji ne mogu da prate korak sa njima, prosto ne mogu, ni investiciono, ni tržišno. Jer, onome nije bitno da li on tu fotelju ili taj krevet prodaje jeftinije ili ne, jer on dobro radi sa šleperima nameštaja, njegovi šleperi za prevoz nameštaja prodaju švercovane cigarete i tu se okreću milioni i oni postaju svemoćni. Time prave jednu katastrofu u pogledu konkurentnosti za one druge koji zapravo nisu u tim vodama.Slično je i sa drogom. Slično je i sa nekim proizvođačima, konfekcijskim proizvođačima itd. Dakle, sada je to smanjeno iz razloga što su mnogi potopljeni, ali i dalje imamo taj fenomen i morali bi se pozabaviti. Naravno, to sama Komisija ne može isterati do kraja, isterati na čistac, jer pitanje organizovanog kriminala je pitanje i Ministarstva unutrašnjih poslova, pitanje specijalnih službi koje se time bave itd. Ali, ono što bi bilo jako važno je da se sa vaše strane to detektuje, jer to su proverljive stvari.Dakle, ukoliko nekog imate da je iskočio prodajući kauče, zaradio 30, 50 miliona evra, to se vidi u investicijama, objektima, opremi itd, to je vrlo lako proverljivo. Ili ste zaradili taj novac legalno, ili ste ga kreditirali. Dakle, to je nešto što mora imate svoje tragove. Ne možemo se mi tu predstavljati da, eto, ne shvatamo, dobro ide biznis, radi se. Dakle, to tako samo izgleda. Međutim, taj jedan koji je održao svoju proizvodnju sa sto ili dvesta radnika je potopio desetine onih koji su otpustili hiljade radnika.Ja znam ljude iz Novog Pazara, moje prijatelje, poznanike, koji ne samo da su zatvorili svoje biznise jer nisu hteli drogu i cigare uključivati u svoj biznis, već su morali da se isele iz Novog Pazara jer ih je bilo sramota zašto su propali, a bili su fantastični, veliki profesionalci, radili godinama, proizvodili, prodavali. Međutim, to prosto nije bilo moguće da se izdrži.Dakle, zato je ova tema od izuzetne važnosti. Znam da će svaki put kada ja o ovome govorim oni tamo da se uznemire. Evo, gledaj, on govori protiv našeg Pazara, protiv privrednika. Ne, ja ne govorim protiv privrednika, ja govorim za privrednike. Govorim protiv kriminalaca u privredi. Ja ovim štitim sve one poštene i proizvođače nameštaja i proizvođače konfekcijskih proizvoda i svih drugih, ali naravno da to nije dovoljno da se samo kaže ovde u Narodnoj skupštini, već je jako važno da to dobije svoju institucionalnu dimenziju.U ovom slučaju Komisija može da odigra veoma važnu ulogu. Treba da to detektira i treba treba prosto da to bude vidljivo u izveštajima, a onda da se prosto na osnovu tih izveštaja traži uključenost nadležnih organa koji se bave borbom protiv organizovanog kriminala.Što se tiče Agencije za energetiku, ono što nas konkretno zanima su implikacije koje se odnose na Elektrodistribuciju, posebno na prostoru Sandžaka. Mi već imamo tu određene političke dogovore da se krene sa obnovom elektromreže. Međutim, evo već gubimo godinu dana, još se na tom polju ništa nije uradilo. Potrebno je to ažurirati. Pogotovo mi strepimo kada smo na pragu zime, jer imamo, bar prošlogodišnje iskustvo je bilo izuzetno loše, nezaštićenost elektromreže od drveća, kroz šumske i planinske predele, onda mali sneg. Dakle, svedok sam, jer zadnje vreme vikendom češće boravim kod roditelja na selu, svedok sam da sneg od tri centimetra isključuje struju u opštini Tutin.To je meni neshvatljivo u 21. veku, veku, da prosto što počne, što zabeli, struje nema. Onda pitate, šta je to? Pa grane otežaju, pa se spuste, pa dotaknu. Meni je to, ružno mi je da kažem, idiotsko obrazloženje, ali nemam bolje. Stvarno je to nešto ružno što mi vređa inteligenciju, što ne mogu da prihvatim da je normalno da u 21. veku imamo takvo jedno obrazloženje. U redu su iznenadne oluje, razne nepogode vremenske, pa se desi, bože moj, ali ako će sneg od dva centimetra ugrožavati dotok, odnosno distribuciju električne energije, onda stvarno je nešto drugo u pitanju.Znamo da je Tutin posebno ugrožen posebno ugrožen zapravo i samim dovodom i da je sada u rešavanju i gradnji jedna od centralnih trafoa koji će u značajnoj meri olakšati, odnosno ojačati, popraviti kvalitet dotoka električne energije, ali to je samo jedan od problema. Drugi problem je sama mreža.Ono što želim da istaknem ovde je, što izgleda isto tako neverovatno, ali stvarno je previše žalbi koje nam dolaze od građana koje se tiču oscilacije računa za struju. To je stvarno previše. Sve pomislite, pa to je jedno… To su stotine. To je neverovatno da, recimo, usred leta nekome oscilira, ne znam, struja mu stalno hiljada i odjednom mu dođe račun od 30 hiljada dinara. To su stvari koje, eto, neko će reći – pa čekaj, odakle si ti došao, šta to pričaš, iz kog vremena? Iz kog hoćete, ali evo došao sam.Dakle, to je nešto što je neprihvatljivo i što ljudi prosto nemaju snage da se bore. Neki su uzimali advokate, pa se izborili, ali mali broj građana ima kapacitet da se štiti preko suda od naplate struje. Ako ćemo se još sudom štititi od državnih i javnih preduzeća, onda smo stvarno u velikom problemu. Ovo je nešto sa čime bi se morali pozabaviti značajno temeljnije.Kada je u pitanju revizorska institucija, tu smo temu isto više puta tretirali. Pauza od nekoliko godina koja je bila u Sjenici kada je bila kontrola, sada je više nema, već imamo informacije da su kontrole pojačane. Međutim, imamo nešto drugo u Sjenici, što je opet jedan veliki paradoks.Dakle, u ovoj zemlji je moguće da, recimo, jedna vlast za 20 godina potpuno devastira jednu opštinu, da za to vreme im nadležne revizorske institucije tolerišu tu devastaciju, da ta opština sada kada promeni vlast, od godinu dana, opština Sjenica od godinu dana svoje vlasti je samo jedan dan bukvalno, molim vas, samo jedan dan imala deblokiran račun. Hajde zamislite kako će jedna mala opština, koja ima pet miliona evra duga, koji je ostao zbog kriminalnih radnji i zloupotreba od prošle vlasti, koja ima samo jedan dan deblokiran račun, zamislite kako ti ljudi funkcionišu. Pazite, ne može država, Vlada, sa sve institucijama, i nadzornim i izvršnim, ne može može zabijati glavu u pesak i reći – pa bože moj, dešava se. To ne može da se dešava.Prvo što se moraju privesti pravdi oni koji su tu opštinu doveli u takvo stanje, dakle, sa pozicije lokalne samouprave Sjenice, s druge strane, ko im je dopustio sa pozicije kontrole, obavezne kontrole, gde je trebalo preduzimati potrebne mere, da se to ne dopusti, obaveza države, nadležnih organa, Vlade, Ministarstva finansija i svih drugih jeste da preduzme vanredne mere da tu opštinu spasi. Dakle, to su prosto neke normalne stvari.U protivnom, mi pokazujemo da je ova država jedan rasklimani sistem, da je bitno tamo gde je koncentracija energije i različitih interesa, a evo tamo ta sirotinja Sjenice, ti Tutini, to tamo, hajde boga ti, nemoj da bude neke pobune, nekih otcepljenja, ovog, onog, to da nas ne boli glava. To što oni propadaju, što je blokiran račun godinu dana, što ne mogu da prime plate, što nemaju elementarne mogućnosti da popravljaju život građana, da vrše i one najsitnije usluge, to je meni nezamislivo. Tu se mora podvući crta. Tu se mora pokazati energičnost u ponašanju.Postoje neki pomaci, da ne bude da govorim da je sve crno, postoji značajna inicijativa ulaganja u puteve, pa smo radili tu peštersku magistralu, pa i neke seoske puteve i neke ulice postoje. Međutim, džaba vam što popravljate neke daske na brodu, ako brod tone. Šta mi tu imamo što smo zakovali par daski ili ofarbali neki deo broda? Sve je to u redu, ali ako brod tone, pre svega se mora spasiti da ne potone, a onda ćemo ostale stvari u pogledu popravljanja stanja, koje je na svim poljima ni malo dobro, kada je u pitanju Sjenica, ako tome dodate i sve ono što se dešava od od kriminala, ubistava, likvidacija, ambiciju kriminalnih grupa da kontrolišu i lokalnu samoupravu i školu.Sada, evo, tamo je žestoka borba oko jedne škole, gde je onaj isti famozni direktor koji je kidnapovan, prebijen dva puta, sada kriminalna grupa koja ima jak uticaj i u školskom odboru, ima svoje kandidate, želi da ga eliminiše, to su stanja koja kada se dodaju ovom privrednom sivilu i problemima koji su nasleđeni su jako loši.Neću 50 minuta, ne brinite, predsedavajući.Zahvaljujem na pažnji. Svako dobro. Hvala, uvaženi potpredsedniče Zukorliću.Sledeći je predsednik poslaničkog kluba Jedinstvena Srbija Dragan Marković Palma.Izvolite. **Dragan Poštovana delegacijo iz državnih institucija, dame i gospodo narodni poslanici, Jedinstvena Srbija će glasati za vaše izveštaje.Imamo nekoliko predloga. Jednostavno, te predloge niko do sada nije spominjao. Da se ne vežemo, kao što neki govore – nije to moj posao, neka radi to neko drugi ko je zadužen za to itd.Prvo

ali jednostavno mi imamo u kontinuitetu problem poljoprivrednih proizvoda koji se ne nalaze u marketima iz Srbije, već poljoprivredni proizvodi iz uvoza,

gde, nije ni imao gde da plasira svoje proizvode, zato što su navodno jeftiniji proizvodi iz uvoza nego iz domaće proizvodnje. Znam da nas vezuju sporazumi i CEFTA i svi ostali sporazumi koje je potpisala bivša vlast, ali vi kao neko ko štiti konkurenciju morate da imate predlog kako taj problem da se prevaziđe. Mi smo došli u situaciju da 95% štala ili staja su prazne na selu, ne zato što ljudi ne žele da rade, nego nemaju kome da prodaju svoj proizvod.Šta bi još možda trebalo da radite, a a nisam čuo niti u Izveštaju da ste to rekli, pre šest-sedam meseci ili pre godinu dana, zaštita korisnika kredita, kako to sudovi mogu da donesu presudu za jedan broj korisnika kredita da im se vrati ono što se zove obrada kredita, a kasnije kažu da to ne važi – vratićemo na staro itd? Vi znate da, ne znam da li znate ili ne znate, ali ako ne znate, da vam dam informaciju da je to bila jedna prevara finansijska, jer obrada kredita u švajcarcima je bila 50% niža od obrade kredita u nekoj drugoj valuti.Svako ko uzima kredit, on gleda u startu šta je to što treba da uplati kao učešće i da ti ljudi koji su imali taj trošak, a posebno oni koji su uzeli kredite u švajcarcima, da vidimo da li, to je fiktivni rast i skok jedne valute koja se švajcarski franak.Nijedna

čovek tri puta isplatio i još isplaćuje. Znači, tri stana je imao da kupi da je kredit bio u evrima. Po meni ako je neka zaštita od konkurencije, a konkurencije su i druge banke, da li su one centralizovane ili ne, ali očigledno, neko ko je uzeo kredit imao je tada 30% bonitet da bi mogao da dobije kredit od plate. Kasnije je to bilo skoro 70% se odbijalo od plate ljudima koji su bili zaduženi. Ne znam da li znate, da preko 17% stanova je oduzeto onima koji su isplatili. Da su uzeli u u evrima kredit, mogli su dva stana da kupe. Znači, isplatio dva stana i uzeli mu zbog ne znam, koliko još rata i ostali bez stanova. To treba da bude isto opis vašeg posla, jer vi ste državna institucija i štitite se.Kada je u pitanju Fiskalni savet, Fiskalni savet, po meni ocena od jedan do pet, ocena tri plus sa tačkom. Ne zato što je nestručan, već zato što nekoliko je puta moje zapažanje bilo da ste vi servirali da budžet Republike Srbije nema bonitet onakav kakav je stvarni, već nešto manji. Da vas podsetim, da prvi put se desilo u poslednjih sedam, osam, godina da suficit bude od izvornih prihoda, i od prihoda, nešto što nije prodaja nekretnina, što nije bio slučaj ranijih godina.Dalje, da sredstva koja su uložena u određene infrastrukture, kao što su bolnice, domovi zdravlja, putevi itd, to slobodno mogu da kažem, da ne da su ta sredstva otišla tamo gde treba, nego su mnogo života spasila ta sredstva, koja su iz budžeta, tada u trenutku kada možda nije ni planirano da se prave kovid bolnice, ambulante, putevi, brze pruge i sve ono ostalo što je doživelo vizuelnu promenu naše Srbije.Kada su u pitanju krediti, vi imate, predsedniče Fiskalnog saveta, ili direktore, šefe, imate jednu sliku i iskustvo na osnovu vaših godina, da bez kredita ne možete ništa kapitalno da uradite, a o bonitetu odlučuju banke, Svetska banka, Međunarodna banka. Kada vam da saglasnost MMF, a vi pre toga kažete da taj kredit je cifra koja opterećuje budžet Republike Srbije, i na taj način se smanjuje bonitet, kada je u pitanju i Svetska banka i MMF i svi ostali, kod koji se država Republika Srbija se zadužuje.Ako

mi smo onda na prvom mestu na osnovu broja stanovnika kada je u pitanju procenat zaduženosti, odnosno, najmanje je Srbija zadužena po glavi stanovnika,

da li ste vi za tu tekuću godinu napravili neki ugovor, da li ćete imati zagarantovan priliv, bez obzira na završni račun i total iz prošle godine.Tako da, to su neke moje primedbe kada je u pitanju Fiskalni savet. Šta još, vi morate, kao neko kod koga se slivaju informacije,

Upaljeno je žuto svetlo, a biće i crveno. Žuto svetlo je upaljeno na osnovu cene gasa i cene nafte na berzi. Nikada nije gas toliko odjednom skočio, odnosno povećana cena kao što je danas i cena struje, gde Srbija ima svoju proizvodnju i tako dalje. I šta I šta utiče na cenu, na rast tih energetika, nafte i struje? Utiče proizvodnja, prehrambena proizvodnja i sve ostale proizvodnje, da ih ne pominjem a otpuštanje radnika, one dve fabrike strane koje su otpustile radnike, one su otpustile radnike zato što su izgubili tržište evropsko. Nije kriva Vlada Republike Srbije i predsednik što tamo radnici tamo više ne rade. Ne znam koliko pratite i da li imate takve informacije, da u proseku na današnji dan je između deset i 20% manje radnika nego pre kovida u fabrikama koje rade godinama u Srbiji.Vaš savet svakodnevni treba da bude kako da se pripreme i privrednici, ne govorim o državi, država ima dobre stručnjake. Šta je još najveći problem za propadanje, kada kažete – e, znate šta, on je bio uspešan i propao za godinu dana. Danas velika Danas velika investicija je sigurna samo ako možete da je isplatite za godinu ili godinu i po dana, jer više niko živi ne zna šta će se desiti na tržištu za naredne dve ili tri godine.Tako da Fiskalni savet, to treba da radi i da indirektno, a indirektno date savet onima koji se muče kako da se zaradi ijedan dinar i da se plati i državi i sve ono što se zove trošak od malih, srednjih i velikih preduzeća.Znači, ja nisam čuo u vašem izveštaju, odnosno kada su u pitanju vaši nastupi. Vaši nastupi su bili na konferencijama za štampu gde kada država treba da se zaduži, da kažete da ne treba ili ne treba da se da pomoć penzionerima, ne treba da se da pomoć socijalno ugroženim onoliko koliko daje ovaj država, a da država ne daje ti ljudi ne bi mogli i ne bi imali od čega da žive.Moramo i to da kažemo, da smo mi uradili sve pre roka kada je u pitanju i kovid i ta sredstva nisu planirana u budžetu. To zna državni revizor veoma dobro. Kada vi imate nešto što se zove prilivna i odlivna strana, a nemate u prilivnoj strani cifru koja može da pokrije tu odlivnu stranu kada su u pitanju i vakcine i zaštita, a možete da prepakujete budžet pet posto sa jedne pozicije na drugu, odakle ćete naći sredstva, a da ne ukinete nijednu poziciju planiranu u budžetu, jer svaka pozicija u budžetu Republike Srbije je veoma važna za razvoj ove države i za svakog građanina koji živi u ovoj državi.Nisam video nijednu poziciju u državnom budžetu u kojoj možemo da kažemo – e, vidite ova pozicija je luksuz i ne treba je planirati, treba skinuti tu poziciju ili je prepakovati na nešto drugo.Fiskalni savet mora da radi malo više. Ja ne ulazim u to sada, da li je glasalo dva, tri ili pet članova, nema veze, vi ste jedan tim,

šta, vi više ne možete da se bavite statistikom, pa kako je bilo pre četiri, pet godina. Ovo je statistika u realnom vremenu.Znači, niko živ nije očekivao da će se desiti ovo što se desilo sa Kovidom i da su tu otišle ogromne pare. Zašto se povećao tranzitni saobraćaj preko Srbije? Zato što ima mnogo puteva, zato što je mnogo mostova napravljeno,

Saveta, koga vi predstavljate, predsedniče ili šefe kako vas zovu, Fiskalnog saveta mora malo više da radi i da vaš glas se čuje, da ne bude taj vaš glas samo kako nema itd. nego kažete ovo sada što radi ova država, ne zato što je mi podržavamo, nego da bi čovek znao da li dobro radi, ugleda se na komšiju, nemoj da se ugleda, nego kaže – vidi onaj kako on radi, e i ja dobro radim.Koliko su prosečne plate bile u državama, bivšim koje su činile Jugoslaviju, koliko danas kod njih, koliko danas kod nas i da na osnovu broja stanovnika ova država je dala najveću pomoć, neću reći subvenciju, onima koji nisu radili za vreme Kovida i onima koji su morali da zatvore svoje radnje.I još nešto da vam kažem, mi moramo da se pripremimo da će ovo da traje još nekoliko godina. Nema tog stručnjaka koji će reći – ej, znaš šta, prekida se jula meseca, velike su vrućine. I to su nam govorili, pa onda će mraz da pojede Kovid i to su nam govorili, nije se desilo itd.Niko od vas, a za sve vas je to bitno, nije rekao – građani, molim vas vakcinišite se. Hajde sada podignite ruku vi, koji sedite gore, koji ste vakcinisani. Evo, svi ste. Izvinjavam se, oprostite. Evo Popović nije podigao ruku. A, jesi. Dobro.Znači, Dobro.Znači, vi ste primer, ako se ne vakciniše 40% građana u Srbiji, onda će biti bankrota, tih 40% će da zaraze i one što su primili vakcinu, kao što se i dešava sa blažim simptomima, ali ne idu na posao. Ako, ne idu na posao onda imaju bolovanje koje nije kao što je plata. Ta fabrika ne može da proizvodi količinu i normu da ispoštuje, a normu kada ne ispoštujete prema evropskom kupcu zameni vas sa nekim drugim dobavljačem.Tako da nadam se da mi nećete zameriti to što sam vam rekao, to je dobronamerno. Znači, gde god se nađete, da kažete, molim vas, vakcinišete se, zbog vaše dece, zbog vaše porodice, zbog onih koje volite

i svi smo mi mogli da kažemo, e znate, šta, ma pusti bre, kakva vakcina, kakva bolest, itd. Ovo je mnogo ozbiljna stvar, umire se od ovoga. umire se od ovoga. Umire se.Želeo bih da mi odgovorite da stiže svetska ekonomska kriza nezapamćena, za vašu generaciju i moju generaciju, i ja sam mlađi od vas jedno 20 godina, ali nema veze, malo sam smanjio, možda malo manje.Ali, uvek sam pratio, znate kakvo je stanje u Evropi, koja država je najzaduženija, zašto se dislociraju fabrike iz jakih ekonomskih moćnih država, iz EU.Pazite, kada su nemačke fabrike počele da dolaze u Srbiju, onda su nam oni odali priznanje da je Srbija najsigurnija zemlja, kurs evra miruje, ekonomska stabilnost, mir držimo na Balkanu, međunarodna popularnost i ima u Srbiji vrednih ljudi koji žele da rade.Na primer u Jagodinu je došla fabrika Nemačka, „Fišer“, koja je peta po ekonomskoj moći u Nemačkoj, a ukupno u Srbiji nemačke fabrike zapošljavaju 72 hiljade radnike. Neće Nemci, Italijani, da trpe da 50% ljudi ne radi i da idu na bolovanje, iako oni shvataju i da je bolest koja je mnogo teška i opasna i kod njih i kod nas, ali mi smo prva država koja je imala u ponudi četiri vakcine, razumete, četiri vakcine i nismo se vakcinisali.Evo, pre neki dan u Jagodini bio je sastanaka, bio je Petar Petković, direktor Kancelarije za KiM, i pozvali smo ljude koji su raseljeni i žive u Pomoravskom okrugu i ja ih zamolim ko vas, podignite ruku ko nije vakcinisan, njih 25 se nije vakcinisalo, i ja ih zamolim da se vakcinišu i da li se slažete, kažem da pozovem doktora, imamo u ponudi četiri vakcine, od njih 25, 20 prihvati, trojica padaju u nesvest kada vide iglu, i nisu se vakcinisali, jedan konsultovao sina i nije, ali 16 njih se vakcinisalo. Znate, mi javne ličnosti sugestivno delujemo na ljude, ali svojim primerom kada kažete cela moja porodica se vakcinisala, molimo i vas da se vakcinišete.Kada vakcinišete.Kada je u pitanju državna revizija, da vam kažem svaka kontrola koja je bila u Jagodini, mi smo nešto naučili, međutim ima nešto što se zove nenamenski trošena sredstva u budžetu i drugi termin je vi kada kažete nepravilno su trošena sredstva, to znači da može da se ispravi.

za učitelja ko će da vodi tu decu iz Jagodine na more? Mi raspišemo tender i javi se učitelj iz Beogradske škole. Kako će on da vodi tu decu? Tadašnji državni revizor i današnji kažu, u pravu ste vi, ali zakon je takav.

Razumete? Molim vas, Državni revizore, ako nešto nije u skladu sa zakonom, a da logika je nekada jača od zakona i praksa da vi stavite primedbu

tačno je, velika je neizvesnost. Ne zna se šta će biti. Da li će kovid da se produži, to je jedan deo, da li je ovaj oporavak u svetu… Sada je baš

Odgovori su različiti. Tu je sada dilema između inflacije koja je počela da se povećava, i kod nas je počela da se povećava. Inače je 5,7%, gospođo Tomić, kod nas, što je u septembru, što je već prilično. Sa druge strane, da li zaustavljati inflaciju i onda kočiti privrednu aktivnost.Meni, kako iz tih opštih analiza ne izgleda da se sprema velika ekonomska kriza, ali pre bih rekao da je neizvesnost velika. velika. Koja bi tu bila poruka iz ugla Fiskalnog saveta? Jeste da se priđe oprezno o planiranju budžeta za sledeću godinu, da se ide skromnije, tako da se ostavi prostor, kako je to bilo i u 2021. da ako ponovo udari nešto da možemo rebalansom da napravimo deficit i to trošimo, a da ne uđemo unapred sa nekim većim deficitom.Kod zaduživanja, znate, naše zaduživanje se približava 60% u odnosu na dohodak zemlje. To za razvijene zemlje nije mnogo, ali za nas je to mnogo, jer mi plaćamo duplo veće kamatne stope u odnosu na njih. Tako dam 60% kada se mi zadužujemo to je u smislu isplate kamata duplo više nego kada se oni zaduže.Zato bi mi taj dug trebali u srednjem roku da počnemo da smanjujemo

godini i sada kada je udarila kriza mi smo imali prostor da… pitali ste odakle ono, iz kojih stavki u budžetu da se reaguje na krizu. Pa reagovalo se tako što se tako što se napravio rebalans budžeta i umesto da deficit bude mali, sada se zadužilo i deficit je bio veliki, i opravdano veliki, jer je trebalo da se reaguje na zdravstvenu krizu i da se reaguje na ekonomsku krizu. Zašto je to moglo da se uradi? Zato što se pre toga dug smanjio na nešto oko 50%. Tako da je postao taj prostor.Zato opet treba taj dug da smanjimo, da kada uradi sledeća kriza imamo prostora. Ako bi sad udarila kriza bacila bi nas na 70%, kao i sve druge što baca, ali onda bi za te zemlje kao što smo mi i okolina, kamatne stope snažno porasle. U tom smislu se mi zalažemo za ta

BDP.)Dobro.Gde su te pare išle tada od tog zaduživanja? Da li su tada te pare usmerene na izgradnju objekata od vitalnog značaja?

onda tu mora da postoji jedna određena tolerancija, jer vi kao državna institucija kada izdate saopštenje, ponovo da kažem, vi smanjite bonitet budžetu Republike Srbije gde neko ko tamo sedi u MMF kaže – evo, Fiskalni savet ima dobru analitiku i statistiku i oni kažu da ne treba da se zadužuje više Republika Srbija.Znate, Srbija.Znate, sada je vanredno stanje, samo što se ne vidi. Nije vanredno kao za vreme rata, ali, kažete, možda još nešto nas udari.Pa, evo, juče su pokušali kosovski Albanci da proteraju Srbe i da ih uplaše da ne izađu na glasanje u nedelju, već su napali goloruke Srbe, do zuba naoružani kosovski policajci ROSU, sa dugim cevima, koji nisu imali pravo da uđu u severni deo Kosova i Metohije, odnosno na severni deo bez saglasnosti četiri gradonačelnika itd.I to nešto će sutra koštati, priprema, odbrana od tog agresora koji ne miruje ni danju, ni noću. Razumete?Tako da, Fiskalni savet, kada se tako nešto desi, kao što je neki udar, ne neki, nego često se na Kosovu i Metohiji dešava, mi moramo da finansiramo Srbe koji žive na Kosovu i Metohiji, jer ako ti Srbi svi dođu u Srbiju, onda je završena priča sa teritorijom koja koja pripada Srbiji po Rezoluciji 1244 i koju Srbija nikada neće da prizna kao nezavisnu državu.Nismo se razumeli u startu, ali sam to hteo da kažem. Zahvaljujem se uvaženom predsedniku poslaničkog kluba Jedinstvena Srbija Draganu Markoviću Palmi.Sa ovim završavamo ovaj deo diskusije.U skladu sa članom 87. Poslovnika…Reč

Perić** Zahvaljujem.U vezi sa vašim postavljenim pitanjem, pa rekao bih da Komisija za zaštitu konkurencije svakako postupa u skladu sa Zakonom o zaštiti konkurencije, kojim su jasno i precizno propisana nadležnosti i precizno propisana nadležnosti i ovlašćenja Komisije za zaštitu konkurencije.Ono gde bih mogao prepoznati vaše pitanje tiče se onoga što sam zaista i pomenuo u izveštaju, a to je sve veći akcenat u radu Komisije na sprovođenju određenih analiza. Znači, sagledavanjem analiza, na šta nas i zakon ovlašćuje, jer je članom 47. i propisano kada kretanje cene ili neke druge okolnosti mogu da daju signal da bi moglo doći do narušavanja, ograničavanja ili sprečavanje konkurencije, tada Komisija može da sprovodi sektorske analize. Rezultat takvih sektorskih analiza ne mora uvek da bude i pokretanje postupaka, nego često se dešava da Komisija daje određene preporuke šta je to što bi trebalo promeniti eventualno i u propisima i u nekim drugim aktima da bi se obezbedila konkurencija na tržištu, a ne zaštita konkurenata jednih od drugih i upravo u skladu sa tim, zapisao sam ovo što ste rekli, ukoliko Komisija proceni da zaista bi u takvom nekakvom ponašanju mogla da postoje obeležja nečega što je zakon propisao, svakako da to zavređuje pažnju i rad Komisije.

da ide da glasa i da ide u vojsku. Razumete? To je tako nekada bilo.Znači, vi ste sada meni dali odgovor kao za vreme Tita. Znate, kada pričaju ti drugovi i drugarice tada dva sata, ako niste poveli nekog sa vama, kada izađete napolje, vi ne znate šta vam je odgovorio.Ko štiti gospodina poljoprivrednog proizvođača? Ovde piše „zaštita konkurencije“. Vaš posao. Jer, njemu konkurencija pravi problem. Je li tako? Znači, očekujem da kažete – evo, mi ćemo da tražimo da nam prošire opis posla, da vidimo kako možemo da pomognemo i tako.

ne to ćemo da vidimo u postupku revizije da li se izmenilo. Ovako ne mogu da

da bi se mogao detalja setiti iz izveštaja, ali u svakom slučaju ohrabruje to što ste napomenuli da i u prvom ovom delu kad su u pitanju vodiči da je u zakonu tako propisano, a zakon ste doneli vi, a na meni je i na državnim revizorima da primenjuju taj zakon.Kada budemo davali inicijativu da se neki zakoni menjaju, imajte na umu da je to u postupku revizije tako utvrđeno i u tom smislu smo se sporazumeli.Hvala. Sada smo se stvarno svi sporazumeli.Poštovani narodni poslanici, u skladu sa članom 87, određujem redovnu pauzu.Zahvaljujem.(Posle Hvala.